Ivan (HDZ)** Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 507 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da.

Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažen zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. je zaključena. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Hrvatska je pomorska zemlja u kojoj niz poduzeća živi od nautike. Prema dostupnim statističkim podacima zbog globalne krize i općeg pada potrošnje u prvoj polovici 2009. godine narudžbe za izgradnju brodica pale su za oko 70%. Dodatno porezno opterećenje koje je definirano Zakonom o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove još je dodatno smanjilo narudžbe za izgradnju brodica i njihovu prodaju. Dosadašnjim zakonom u istu su kategoriju bile svrstane i brodice od tri metra i velike luksuzne jahte, što je gotovo u potpunosti zaustavilo prodaju. Domaća mala brodogradilišta našla su se u vrlo teškoj situaciji doslovno pred stečajem. Zbog velikog pada prodaje izravno su se našla ugrožena 102 mala brodogradilišta sa oko dvije i pol tisuće radnih mjesta, a neizravnu štetu trpe dobavljači, kooperanti, proizvođači brodskih motora i opreme, serviseri, turistički djelatnici, leasing tvrtke, te gotovo svi iz nautičkog biznisa. Predstavnici udruga male brodogradnje više su puta iznosili primjedbe i upozoravali da se posebni porez na neka plovila povećao i do 12 puta, te da se time ugrožava njihov opstanak kao i opstanak pratećih industrija. Vlada Republike Hrvatske ispravno je reagirala na novonastalu situaciju i zato upravo danas pred sobom imamo ove izmjene zakona. Pristupilo se dakle analizi učinka postojećeg zakona i to temeljem podataka Carinske uprave o prikupljenim trošarinama i temeljem podatak lučkih kapetanija o novoupisanim brodicama i jahtama, te temeljem podatak kojima raspolažu predstavnici spomenutih udruga. Nakon provedene analize zatraženo je i dodatno mišljenje struke prihvaćena je inicijativa Udruge Hrvatske nautičke proizvodnje, udruženja "Male brodogradnje" pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i klastera male brodogradnje, te je zajednički sastavljen prijedlog izmjena zakona. Pri izradi predloženih izmjena zakona vodilo se računa o brodicama koje koristi obalno i otočno stanovništvo u prijevozu za vlastite potrebe, a koje se u najvećoj mjeri ni po kojem kriteriju ne može svrstati u luksuz. Vodilo se isto tako i računa o Strategiji razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2019. gdje je jedan od ciljeva povećanje proizvodnje plovnih objekata za nautički turizam u hrvatskim brodogradilištima razvoj klastera nautičkog turizma. Tako se u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona razdvajaju posebni porezi na osobne automobile i motocikle od posebnog poreza na plovila i zrakoplove uz uvođenje novih cjenovnih razreda s drugačijom visinom posebnog poreza. Time se postiže veći stupanj oporezivanja ekonomski snažnijih obveznika. Dakle, ovim izmjenama i dopunama predlaže se nova visina posebnog poreza na plovila i zrakoplove dok se visina posebnog poreza na osobne automobile i motocikle ne mijenja. Posebni porez na plovila i zrakoplove će se i dalje plaćati prema njihovoj vrijednosti, ali su uvedeni i novi cjenovni razredi s drugačijom visinom posebnog poreza u odnosu na osobne automobile i motocikla. Dakle, drugim riječima navedena izmjena znači da će kupci skupljih plovila ili zrakoplova plaćati više poreza i u relativnom i u apsolutnom iznosu od kupaca plovila ili zrakoplova koji se zbog cijene ne mogu svrstati pod luksuz. Upravo zato razlog izmjene i dopuna Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove prvenstveno je gospodarske prirode te ima za cilj veće porezno opterećenje ekonomski snažnijih obveznika, te poticanje razvoja male brodogradnje u Hrvatskoj. Na temelju navedenoga, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna plovila i zrakoplove. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

što ću se suprotstaviti onome što smo sada čuli. Naime, kolegice i kolege, prvo sigurno je da je pohvalno pokušati pomoći maloj brodogradnji. To je brodogradnja koja se odnosi na naša brodogradilišta, na naše graditelje, prodaju se te brodice na našem tržištu. Ali istovremeno imamo i jednu veliku podvalu. Najprije želim reći, ne moramo o tome vjerojatno široko i na dugačko i široko raspravljati. Ali na brodice se odnosi isto ono što se dogodilo na tržištu i sa automobilima i sa nekretninama i sa koječim drugim. Ali pošto se radi o našem proizvodu mi apsolutno prihvaćamo svaki pokušaj spašavanja male brodogradnje. Međutim, kolegice i kolege, nije dobro ako se uslijed pokušaja spašavanja male brodogradnje posebni porezi na jahte, na helikoptere, na avione drastično smanjuju. Državni tajniče uzmite olovku, pa stavite na papir jedan zrakoplov vrijednosti milijun eura. Stavite na papir, pa ćete vidjeti da po sadašnjem prijedlogu, a to je uvozni jasno, uvozna letjelica, nemamo ih kod nas, odnosi se to i na helikoptere i na jahte. Sve to postaje drastično jeftinije. Vi ćete na jednom zrakoplovu ili jahti vrijednosti milijun eura imati sada smanjenje posebnog poreza, do sad je to bilo 3,3 milijuna kuna na milijun eura, sad je to samo milijun kuna. Što se povećava veća vrijednost jahti ili zrakoplova to je jasno se smanjuje drastično poseban porez. Prema tome, pogodujemo kome? Drastično pogodujemo tajkunima. I to je za nas u klubu HNS-a apsolutno neprihvatljivo. Iz tog razloga vaše obrazloženje na prvoj stranici gdje stoji da će: "navedenom izmjenom i dopunom postići se veći stupanj oporezivanja ekonomski snažnijih obveznika" to znači da bi kupci skupih plovila i zrakoplova i u relativnom i u apsolutnom iznosu snosili veći porezni teret. Potpuno netočno! Neistinito, nekorektno. Nadalje, na stranici 2. imamo rečenicu: "zakon neće biti od utjecaja na prihode državnog proračuna po ovoj osnovi." Maloprije sam vam rekao što to znači kada su u pitanju jahte koju uvozimo, što to znači kada su u pitanju helikopteri koje uvozimo, što to znači kada su u pitanju zrakoplovi koje uvozimo. Itekako ćemo biti oštećeni. Međutim, još jedna briljantna rečenica: "Sve jahte i dio brodica registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti pa su samim time oslobođene od plaćanja posebnog poreza." Zamislite kolegice i kolege sve jahte su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti. Što samo znači da porezna uprava nema adekvatne mehanizme da kontrolira i da korigira stanje koje imamo na terenu. To je za nas apsolutno neprihvatljivo. I takva konstatacija ovdje u ovakvom obrazloženju zaista je žalosno je da nam to nudite u Hrvatskom saboru. Nadalje, zanimljivo je i to da se na str. 2. na vrhu pojavljuje jedna vrlo zanimljiva stvar. Gledajte, mi smo zadnji put mijenjali ovaj zakon u kolovozu prošle godine. Dakle, 5 mj., a ovdje stoji navedena izmjena i dopuna zakona iz kolovoza prošle godine u suprotnosti je sa ciljevima strategije razvoja nautičkog turizma RH za razdoblje 2009.-2019. koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici od studenog 2008. 2008. godine. Prema tome Vlada je 2008. godine donijela strategiju razvoja nautičkog turizma, godinu dana kasnije je zaboravila na tu strategiju, izmijenila je zakon protivno interesima te strategije. Nakon 5 mj. se sjetila da to nije u skladu sa strategijom i ponovno mijenjamo taj isti zakon. Ja vas pitam kolegice i kolege koliko mi pomažemo ovim gospodarskim granama pa i nautičkom turizmu kada smo u 10 godina osam puta mijenjali ovaj jedan te isti zakon? To je smiješno, to je neozbiljno, to je nestabilno, to je nekorektno prema jednoj gospodarskoj grani i klub HNS-a svakako neće moći podržati ovakve izmjene zakona. Zahvaljujem. U ime predlagatelja državni tajnik, uvaženi Zdravko Marić. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepa. Evo samo kratko da odgovorim dakle uvaženom zastupniku na tumačenje pojedinih rečenica i samog obrazloženja i tako i zakona. Dakle, ono što sam rekao i uvodno ni u kojem slučaju Vlada Republike Hrvatske svojim izmjenama ne želi nikome pogodovati prije svega kako ste vi rekli tajkunima ili inima koji kupuju skupocjene da li brodice, da li plovila, da li zrakoplove. Međutim činjenica je da sukladno onim izmjenama koje smo donijeli na ljeto, dakle na intervenciju, ja bih rekao sugestiju i komentare, brodograđevne industrije prije svega, dakle mi smo se odlučili na ovaj potez iz razloga što smatramo da na ovaj način možemo njima pomoći, odnosno dodatno stimulirati proizvodnju tih malih plovila. Ali isto tako nemojte zanemariti da u Hrvatskoj postoji proizvodnja onih malih ili manjih tih zrakoplova koji služe uglavnom za sportske i rekreacijske namjene. Isto tako ovo što ste drugo sada rekli vezano za tumačenje ovoga samo postojećeg zakona i ovaj i one prethodne izmjene, a i zapravo zakon u svom originalnom izričaju oslobađa plaćanje posebnog poreza ukoliko su plovila i zrakoplovi namijenjeni za gospodarske usluge, odnosno gospodarske svrhe. vaše konstatacije da je netočno u obrazloženju navedeno da skuplji, odnosno kupci skupljih plovila i zrakoplova plaćaju i relativno i apsolutno više poreza, to je točno. Zato što vrlo jednostavno možete primijeniti odnosno kompletnu tablicu cjenovnih i poreznih razreda i vidjeti da krenuvši od recimo cijene plovila od 125 tisuća kuna do recimo 10 milijuna kuna da se taj porezni teret kreće od 5% do 14%. Dakle, od one najjeftinije jahte na koju bi u tom slučaju platili nekakvih 6 tisuća i 250 kuna do recimo milijun i 409 tisuća kuna. Što znači da i u apsolutnom izričaju i u relativnom, u smislu postotaka, sigurno je postignuta značajna progresivnost ovog posebnog poreza na automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Hvala. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine državni tajniče, nije točno da ne želite pogodovati. Vi možda to nesvjesno činite. Molio sam vas da uzmete olovku, da stavite milijun eura na papir, da izračunate koliko će doći posebnog poreza sada i koliko je bilo dosada. Vi izrazito pomažete, ja se slažem da pomažemo maloj brodogradnji, ali je podvala u tome da se provlače kupci najskupljih vozila i zrakoplova, oni plaćaju 3 do 4 puta manji porez. idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Krešo Slušao sam maloprije gospođu Buterin, nisam mogao vjerovati kao da ovaj zakon o kojem je danas ovdje riječ, kojega toliko hvali, odnosno onaj prije nije predložila Vlada. Zašto smo imali ovaj zakon? Zato jer je on trebao biti kompenzacija za onaj nesretni harač i PDV od 23%. Međutim ja se bojim da u nekim dijelovima niti ovaj zakon ovdje nije rješenje. Npr. što ćemo s ribaricama od 30 metara? Mi njih tretiramo kao jahte, mislim da to nije dobro. Međutim, temeljno pitanje je tko bi trebao danas snositi odgovornost za ovaj zakon koji je do danas još uvijek na snazi i za štetu koju smo nanijeli hrvatskoj državi, bolje rečeno svakom građaninu ove zemlje ponaosob, a poglavito proizvođačima tih nazovimo ih malih plovila ili maloj brodogradnji. Mi smo malu brodogradnju doveli gotovo do stečaja, kooperante smo doveli do ludila, proračun smo ostavili bez novca, a sankcija za one koji su to prouzročili tisućama ili stotinama tvrtki u Hrvatskoj, jer nisu samo mali brodograditelji ovdje time bili pogođeni, znači ti ne snose nikakvu odgovornost. Ja osobno smatram da ovaj zakon valja prihvatiti u jednom većem dijelu ali da budem iskren varaju se naši brodograditelji tih malih plovila ako misle da će nakon ove štete izmjenom samo Zakona njima sutradan biti bolje. Vidite meni se javljaju ti mali brodograditelji i kažu da u 5, 6 mjeseci koliko je zakon bio na snazi de facto nisu prodali niti jedan brod. sada si postavljam pitanje nakon svega ovoga što imamo, trošarine su jasno bile krivac za takvu jednu situaciju da li će izmjena Zakona glede trošarina nešto promijeniti. Ja tvrdim gospodo da neće. Pogledajmo malo kakva je klima ova pravosudna ili kako da ju nazovem u ovoj zemlji. Na neki način zaustavila investicije, ova klima hapšenja da budem precizniji, da me mogu razumjeti. Preplašila je i domaće potrošače. Zamislite da danas netko kupi brod ili jahtu od 10 metara, pa taj bi momentalno završio u zatvoru. Ako taj ne bi momentalno završio u zatvoru trebao bi završiti u zatvoru jer nitko u ovoj zemlji gospodo ne može objasniti otkuda

I zbog toga i vis a vis ovih tvrtki od kojih je mnogo u Istri ja moram reći da sam duboko tužan zato što zbog njihovog poslovanja egzistencije, ovisi sudbina i nas ovdje i njihovih radnika i ovih cura i dečki gore na galeriji. Ja sam jedini, na prošlom ili ovom aktualnom satu, priznajem zakašnjelo postavio zastupničko pitanje vis a vis te materije ali čak to nije niti bitno, bitno je to da Istra, da Primorsko-goranska županija, Zadarska, Šibenska, Dubrovačka itd., ima niz malih brodograditelja a ovaj Zakon ja mislim kojega smo imali na snazi, koji tu malu brodogradnju desetkovao, na žalost za taj Zakon nitko neće odgovarati. Sabor je vjerojatno bio jednoglasan, ja mislim da smo bili jednoglasni kada smo usvojili ovaj Zakon o trošarinama, taj koji je bio na snazi, zašto, predlagala ga je Vlada, vjerovali smo njihovim procjenama, mi smo jednostavno taj Zakon pretpostavljen na neki način dobili na klupe, savjetnici nemaju savjetnika ili imaju to je jedan veliki klub, ne mogu pratiti svu materiju i zapravo djelujemo po inerciji, dižemo ruke za nešto što ne znam kako će će funkcionirati, zato nas nitko ne treba pravdati, ali zasigurno s druge strane, Vladu, ministarstva koja imaju po stotinjak zaposlenih i koji moraju izvršiti sve te simulacije, netko bi trebao zbog ovakvih zakona i prozvati. Šteta koja je počinjena i maloj brodogradnji u ovih 5,6 mjeseci a neće se od toga oporaviti ni u cijeloj 2010. godini je naprosto enormna. Mala brodogradnja 2008. ostvarila je prihod od jedne milijarde kuna, nego će reći da je to svega jedan jaružar kojega recimo brodogradilište „Uljanik“ isporučuje Lichtensteinu ali jedna milijarda kuna s druge strane je 1/5 prihoda velike brodogradnje ili 1 milijarda kuna te naše male brodogradnje polovica prihoda Hrvatske velike brodogradnje bez Uljanika. Da budem iskren još jedanput ću ponoviti, da ja jednostavno ne vidim skori oporavak barem ne u 2010. godini, te male brodogradnje. Jedan štetan Zakon tu malu brodogradnju jednu cijelu djelatnost u Republici Hrvatskoj, ne zaboravimo da smo pomorska destinacija ili zemlja, upropastio je djelatnost za 5 možda i više godina, neću reći i ne daj Bože zauvijek, ali možda i za 5 godina. Kome će sada, ajde u ovim okolnostima koje vladaju zemlji ti naši mali brodari prodavati svoje čamce, male jahte, ribarske brodove itd. Kao što rekoh, šta da im sutra dođe ovaj državni odvjetnik, mala brodogradnja s druge strane nisu samo te jahte to su i ribarski čamci ali čujte i jedan ribarski čamac u ovom trenutku košta 400, 500 i više tisuća eura. Hajde da ja vidim koji je to ribar od onoga prihoda kojega ostvaruje u stanju jednostavno iznijeti iznijeti ili podastrijeti čiste račune, a jasno da to treba jer tako može samo zemlja funkcionirati. Hrvatska je kao što rekoh pomorska zemlja, Hrvatska ima nekih 1000 kilometara obale zračne linije gore od Savudrije pa dole do Dubrovnika, imamo nekih 1300 otoka, što otoka što hridi, a u 20 godina na našem Jadranu nismo sagradili 10 novih hotela, uništili smo gotovo svu industriju na obali, na dobrom smo putu da zatvorimo možda i tri od pet velikih hrvatskih brodogradilišta, uništili smo Croatia line, jednom riječju narod koji ima vjerojatno najljepše more na svijetu ostaje bez pomorske te budućnosti orijentacije ili ne znam kako to nazvati. Jednom riječju na dobrom smo putu da uništimo tu malu brodogradnju. I što nam se dešava, Dalmatinci sele u Zagreb, Istrijani se još drže dole, Rijeka je ostala bez industrije, Split bez radnih mjesta, a mi donosimo Zakone koji nas ma usuđujem se reći, sramote. Imam ovdje jedan mail koji sam dobio od jedne tvrtke iz Istre koji doslovce kažu da još 8. kolovoza 2009. stupaju novi Zakon o posebnim porezima, znači trošarinama, koji je posebno pogodio sektor male brodogradnje, popratnih djelatnosti oko istoga, od tada prodaja brodica je praktički stala. Znači još jedanput brodice nisu samo jahte, to su i čamci, ribarice itd., a ne zaboravimo da smo pomorska zemlja. Kaže dalje, nekolicina proizvođača obrtnika i poduzeća je stalo sa proizvodnjom ili su u blokadi, a velika većina ostalih će uskoro zatvoriti svoje pogone ukoliko ne dođe do kvalitetne izmjene Zakona. Sličnu sudbinu će zadesiti popratne djelatnosti kao što su trgovci repro materijalom, opremom, ugrađivači motora, električari, stolari, tapetari, serviser itd., Ono što je interesantno kada je riječ o ovome Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove P.Z. broj 507. spominje se između ostalog i ime, znači kao onoga koji je trebao sudjelovati u ovoj raspravi, gospodina Mladena BArišića. Znači on je 28. 1. 2010. figurirao kao izvjestitelj, ovdje ga ne vidim, kakva je sudbina uskoro ćemo vidjeti ali recimo da to nije bitno. Bitno je tko se u ovoj zemlji poigrao sa tom malom brodogradnjom, onaj koji se poigrao sa njome pa i mi koji smo digli ruku za takav jedan zakon pred 5, 6 mjeseci jednostavno nismo znali što Što želim reći? Mi smo taj zakon usvojili radi trošarina na jahte, međutim u ovakvim okolnostima ja znam da nitko u ovoj državi u dogledno vrijeme ili jako, jako rijetki će kupovati neke jahte. Znači vrijeme je da potaknemo potrošnju, bez iste nema nam opstanka. Stoga ne znam, razum u glavu i pustimo ljude da rade, da imaju jer jedna politika egalitarizma ja mislim da će sve nas i našu državu naprosto ostaviti bez prihoda. Ja jesam npr. da nam se vrati kako smo recimo lokalnu samoupravu i neke stvari vidjeli i imali uređenu po Ustavu iz '74. godine, ja tvrdim da smo tada najbolje živjeli, svatko je mogao do radnog mjesta, do besplatnog stana, zdravstva itd. ali smo rekli nećemo samoupravljanje, mi želimo kapitalizam. Sada kapitalizam imamo, ali ali što ćemo imamo te odnose da će elita imati sve, a radnik ništa, da kapitalisti kroz pretvorbu imaju sve, da onaj obrtnik nema ništa. Imamo situaciju da se država osiromašuje, da je sve rasprodajemo da su penzije kakve jesu, ali to je bio naš odabir i to je valjda demokracija na hrvatski način. Ali bez obzira na sve mi jednostavno moramo voditi računa i da povećamo tu neku potrošnju jer pitanje je kamo ćemo naprosto bez toga doći. I utoliko mislim da kondicije ovoga zakona treba prihvatiti s time još jedanput naglašavam, ako netko radi taj ribarski brod od 20, 25 ili 30 metara, on ne daj Bože da bude oporezovan kao onaj tko recimo kupuje jahtu od 25, 30 ili ne znam koliko metara. A daj Bože da naša mala brodogradilišta ili velika imaju posao pa da mogu prodavati takve jahte bilo hrvatskim bilo nekim drugim državljanima pod uvjetom da ovi podastru podrijetlo svoje imovine. Sve u svemu bojim se da zakon neće preko noći nikoga usrećiti, ali jednostavno moramo se vratiti na one pozicije iz 7. ili kada je to već 8. mjeseca kada smo taj zakon koji je danas na snazi usvojili. Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin rekli ste da je kočerica isto što i jahta. Vi i ja znamo da to nije točno, ali pretpostavljam da znam što ste mislili. Naime, vi i ja ste digli ruku za izmjenu zakona u drugoj polovici prošle godine, jer smo tada rekli da više nećemo oporezivati po dužini kočerice i jahte već po vrijednosti. I smatrali smo i vi i ja da je u tome rješenje. Nažalost, Vlada je podmirila vrijednosne kategorije i sve iznad 500 tisuća kuna ima istu poreznu osnovu, pa onda imate pravo da je stvarno tako ispalo. Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ispravio bih netočan navod kolege Kajina kada je rekao kako ljude tko bi danas kupio jahtu od 200 do 300 tisuća eura treba zatvoriti. Ja ne mogu shvatiti da čovjek koji je bio kandidat za predsjednika može izreći takvu jednu rečenicu. Gospodine Kajinu znam danas 5 ljudi koji imaju jahte preko 20 milijuna eura i koji danas imaju potraživanja od 100 do 200 milijuna eura i koji uredno prijavljuju svoje poreze. Pa što vi to govorite? Pa kako vas nije sramota ovakve riječi govoriti, a rekli ste a istovremeno vam rekao da od ovih vaših proleterskih rečenica nas sve glava boli. Koga glava boli, tabletu. Ispravak netočnog navoda Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Ja sada moram reći da sada dva ispravka u jednom ispravku i čak i svog cijenjenog kolegu Franju moram ispraviti, jer kolega Kajin je do prije 6 mjeseci vapio za hapšenjima, a sada bi ukinuo sva hapšenja, jer da se je pretjeralo. Pa neka se dogovori sam sa sobom. A ja cijenim njegov lokal patriotizam i adriatiko patriotizam, ali oprostite kolega Kajin brodogradnja postoji i u Zagrebačkoj županiji, da ne idem šire i u Krapinsko-zagorskoj županiji to poznata. Neću spominjati tvrtke da im ne radim reklamu, jer nemam namjeru kupiti jahtu pa ne bi moglo do sukoba interesa doći, ali nije zgodno spominjati imena. I to jaku brodogradnju sa reprezentativni nagrađivanim brodovima. Tako kada se radi o brodogradnji, brodogradnja nije samo Istri, Primorje,

kolega Kajin je svojem juriš stilu kazao da dalmatinci sele u Zagreb. Nije točno. Grad Zadar po zadnjem popisu je imao 70 i nešto tisuća stanovnika, a sada ih ima skoro 90 tisuća gospodine Kajin. I znam veliki broj obitelji, mladih obitelji iz Zagreba koje su došle živjeti u Zadar. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Onda idemo dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je uvaženi zastupnik Boris Klemenić u ime kluba HSS-a. Izvolite. koja je održana 29. srpnja 2009. godine. Tada smo isto raspravljali o prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Zakon je tada donašan kao antirecesijska mjera kojemu je bio cilj postizanje većeg stupnja oporezivanja obzirom na to da se izmjenama namjeravalo dodatno pojačati oporezivanje prema ekonomskoj snazi obveznika. To znači da bi kupci skupljih osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova i u relativnom i u apsolutnom iznosu snosili veći porezni teret. Vrlo važan razlog u nošenju izmjena u Zakonu o posebnim porezima na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove bio je i fiskalni razlog. Naime, pomnim tada analiza kretanja uvoza automobila, plovila i zrakoplova te detaljnim projekcijama za sljedeće godine ustavljano je da bi zbog predloženih izmjena prihodi po ovoj osnovi u sljedećim godinama mogli rasti približno 150 milijuna kuna godišnje. Tim zakonom uređeno je plaćanje posebnog poreza na plovila koje u trenutku uvoza, odnosno isporuke od strane proizvođača nemaju ugrađeni motor ili nemaju neugrađeni ili izvanbrodski motor i na koji posebni porez nije obračunat i plaćen u trenutku uvoza, odnosno isporuke. Na iste se naknadno obračunava i plaća posebni porez na plovila prije registracije plovila kod nadležna carinarnice. Zakon a to smo čuli i sada maloprije iako neki nisu bili sigurni prihvatili su svi klubovi zastupnika te dali u raspravi svoj doprinos i podržali donošenje zakona. Jedan klub zastupnika odnosno zastupnik primjerice istaknuo je da pozitivan zakon je doduše pun rupa kroz koje je curilo godišnje otprilike 150 milijuna kuna a ukazao je i na činjenicu da se za plovila poseban porez obračunavao po dužnom metru plovila iz čega je proizlazilo da za ribaricu od 15 metara treba platiti isti iznos kao i za luksuznu jahtu iste dužine. Jedan od kolega tada je upozoravao na neke nepravilnosti ili bolje reći oblike prijevara o kojima on ima saznanja a kojima se pokušalo izbjeći plaćanje posebnog poreza. Tada i klub HSS-a digao je ruke za ovaj zakon smatrajući da se njime uistinu oporezuje luksuz jer jedno je kupovati brodicu za ribarenje odnosno bavljenje gospodarskom djelatnošću a drugo je kupiti luksuznu jahtu namijenjenu za uživanje i razonodu. Međutim, iako nitko ne dovodi u pitanje ispravnost namjere ovog zakona, dakle oporezivanje luksuza ovaj je zakon odnosno izmjene za koje smo svi digli ruke u srpnju prošle godine prouzročio ogromne probleme onima u Hrvatskoj koji žive od proizvodnje malih brodova. Naime, Klub zastupnika HSS-a zaprimio je predstavke kojom smo upozoreni da se u trenutku kada se govori o fondu za spas hrvatskog gospodarstva jedna od vitalnijih grana dakle nautička industrija koja je godišnje rasla otprilike stopom od tridesetak posto zbog odredbi ovog zakona klekla je praktički na koljenja. Radi se o stotinama ljudi zaposlenih u proizvodnji kojima prijeti gubitak radnih mjesta. Nadalje, upozoreni smo da iako je prodaja plovila i prateće opreme zbog gospodarske krize i pooštravanja kriterija banaka kod odobravanja kredita i lising aranžmana znatno pala od 1. kolovoza 2009. godine. A promet plovilima u potpunosti je obustavljen. udruženje male brodogradnje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori upozorilo je na efekte zakona koji su pogubni za domaće "male" proizvođače plovila kojih je do 1. kolovoza prošle godine bilo 102 kao i za proizvođače opreme kojih je bilo oko 160 te projekte urede njih oko U prvih dva mjeseca nakon što je zakon stupio na snagu jedan dio tih poduzeća bio je prisiljen staviti ključ u bravu a ostali pokušavaju preživjeti ali da bi u tome uspjeli moraju otpuštati svoje radnike. Zbog drastičnog povećanja cijene njihovog proizvoda nema više niti jednog naručitelja iako se mala brodogradnja u zadnjih nekoliko godina razbuktala i ostvarivala ukupni prihod od oko 500 milijuna kuna, pa je osnovan i klaster što je u konačnici rezultiralo izlaskom na međunarodna tržišta. Predočen nam je i jedan konkretan primjer proizvođača koji je osjetio pogubne posljedice zakona, pa ću reći samo nekoliko detalja. Čovjek je imao troje zaposlenih pa je ostao bez dvojice, ostao je sam. O naručenim brodovima, imao ih je prvo 15 i na koncu ostalo 9 i gotovo svi su obustavljeni. Govorim o periodu nakon donašanja zakona. Nakon 1. kolovoza, znači nakon donašanja zakona nije zaprimio niti jednu narudžbu a suočio se i sa odustajanjem narudžbi onih iz proteklih godina koje su bile kod njega naručene. Ukoliko hitni ne poduzmemo određene mjere a ovaj zakon jest jedna od potrebnih mjera naši će proizvođači plovila ostati ne samo bez svog posla koji vjerujem da rade iz ljubavi i s entuzijazmom već su tu i njihovi radnici i njihove obitelji koji ovise o poslovanju ove male ali donedavno uspješne grane gospodarstva. Vlada Republike Hrvatske upoznata je s ovim problemom. U obrazloženju prijedloga zakona Vlada navodi da prema raspoloživim podacima hrvatskih proizvođača brodica i jahti godišnja proizvodnja iznosi prosječno oko tisuću i 100 plovila od čega najveći dio otpada na brodice do 7,5 metara dužine, otprilike oko 75 do 80% i brodica od 7,5 metara do 12 metara dužine od 15 do 20%. Preko 70% proizvodnje proda se u Republici Hrvatskoj. Navedenom izmjenom i dopunama otklonili bi se problemi kod domaćih proizvođača manjih plovila nastali kao posljedica zadnjeg važećeg Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji je stupio na snagu 9. kolovoza 2009. godine. Uslijed toga je došlo do otkazivanja i smanjenja narudžbi zbog porasta ukupne cijene gotovog proizvoda kao posljedice povećanja posebnog poreza što se izravno može dovesti u vezi sa time te smanjenje proizvodnje plovnih objekata. Isto navedeno je u suprotnosti sa ciljevima Strategije razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2019. godine koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. studenoga 2008. godine a zove se "Povećanje proizvodnje plovnih objekata za nautički turizam u hrvatskom brodogradilištu te razvoj klastera nautičkog turizma". Nadalje, uslijed ovog zakona došlo je do pada broja novoregistriranih brodica i jahti. Hrvatska mala brodogradnja je uslijed otkazivanja narudžbi zbog značajnog porasta ukupne cijene konačnog proizvoda dovedena skoro do potpunog kolapsa. Naime, prema podacima lučkih kapetanija u 2009. godini bilježi se pad od 18,5% novo upisanih jahti i brodica u odnosu na prethodnu 2008. godinu. Najprodavanija plovila u Republici Hrvatske su pasre dužine do 6 metara s kabinom ili bez nje opremljene motorima do 40 konjskih snaga. Njihova se vrijednost kreće oko 100 tisuća kuna bez PDV-a. Takva plovila idu obično u privatne ruke osim manjeg postotka namijenjenog rentanju odnosno rent a bouth djelatnosti. Osim pasara koje najviše koristi priobalno stanovništvo tu su i manji gliseri gumeni čamci koji su drugi na top listi prodavanih plovila u zadnjih nekoliko sezona. Proizvođačima bi najviše koristilo kada bi se trošarina za ovu kategoriju najjeftinijih plovila ukinula jer trošarina znatno poskupljuje plovilo pa se potencijalni kupci odlučuju na kupnju plovila te kategorije od slovenskih ili talijanskih proizvođača jer u tim zemljama nema trošarine. Isto tako, prema nekim izračunima s kojima smo upoznati mala brodica proizvedena u Hrvatskoj skuplja je od iste takve koja je uvezena u Hrvatsku zbog drugačije formule obračuna raznih davanja na cijenu proizvodnje. Brojke govore same za sebe da se radi o gospodarskoj grani ogromnog potencijala, nije potrebno dodatno obrazlagati. Da je donošenje spornih izmjena ovog zakona prošle godine prouzročilo pogubne efekte za nautičku industriju u Republici Hrvatskoj također smo utvrdili. Jedino preostaje pozdraviti činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala ovaj problem i na ovaj način nastoji ispraviti neželjene učinke iako su oni već i nastali. Proizvođači malih brodica od trenutka donošenja izmjena zakona prošle godine ne svojom krivnjom bili su izloženi ogromnim problemima poput blokade računa, otpuštanja radnika pa čak i potpunog gašenja proizvodnje ali još uvijek postoji izvjesna volja za obavljanjem ove djelatnosti i njenim razvojem. U želji da se ovaj velik ali rješiv gospodarski problem, riješi na što kvalitetniji način, Klub zastupnika HSS-a podržat će njegovo donošenje uz preporuku Vladi Vladi Republike Hrvatske da okupi domaće proizvođače i pronađe odgovarajući model kako ih vratiti makar na poziciju na kojoj su bili prije donošenja Zakona. Svakako ovaj problem ne smije stati na donošenju ovih izmjena Zakona već se njegovom konačnom rješavanju treba pristupiti u suradnji sa oštećenim proizvođačima i ponuditi im pomoć bilo kroz fondove za spas Hrvatskog gospodarstva, bilo sufinanciranjem kamata, kredita, kojim bi se kupovala plovila domaće proizvodnje ili oslobađanjem proizvođača izdataka za zaposlene ili svakog novog zaposlenog kroz jedno određeno razdoblje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a će podržati donošenje ovoga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima. Ne zato što je taj Zakon dobar, nego zato što su udruge brodograditelja i svi oni koji sudjeluju u proizvodnji malih brodica rekli da ako se ovaj Zakon ne donese onda ćemo očito doživjeti kolaps male brodogradnje i ne zato što je ovaj Zakon dobar, jer očito postoji nekakva matematička neslaganja tko će sada više plaćati a tko manje, nego da bi se jednostavno ispravila pogreška koja je donesena prošle godine u ljeti, kada su mali brodograditelji donošenjem onog Zakona ili ovog Zakona dovedeni pred bankrot. IZ tog razloga iako i danas kada razgovarate sa malim brodograditeljima koji su upoznati sa ovim izmjenama i dopunama nećete naići na dobro mišljenje o ovom Zakonu, oni misle da se moglo više napraviti, ali da se šteta ne nastavlja mi ćemo ovaj Zakon podržati. Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni navedenog zakona visina posebnog poreza na osobne automobile i motocikle se ne mijenja, ali se predlaže nova visina posebnog poreza na plovila i zrakoplove, posebni porez na plovila i zrakoplove bi se dalje plaćao prema vrijednosti plovila i zrakoplova ali su uvedeni novi cjenovni razredi s drugačijom visinom posebnog poreza u odnosu na osobne automobile i motocikle. I kada se izračunaju kao što je kolega Dorić računao ove tablice onda se možda našom krivom matematikom dolazi opet do stvari da će oni koji kupuju ili koji imaju više novaca ili kupuju skuplja plovila, da će plaćati možda manje ali vjerujem da tome neće tako biti, ako je tako molim vas da to popravite. Kada smo raspravljali ovoga ljeta, prošloga ljeta o donošenju Zakona onda ako ste dobro vidjeli negdje na kraju kao što piše u ovom zakonu, toga se ja uvijek bojim i treba se uvijek bojati, piše za provedbu ovoga Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Naravno da nisu, ali pitam se tko će onda za donošenje onog Zakona platiti štetu tim malim brodograditeljima koji su pretrpjeli od 8. mjeseca do sada vremenskom razdoblju. Netko bi ipak trebao platiti tu štetu koju su oni donošenjem Zakona koji nije bio dobar prema njima pa bi onda ipak iz državnog proračuna koštao koštao nešto kada bismo vodili računa o tome da smo donošenjem jednog lošeg zakona naštetili malim brodograditeljima jer ako smo tada znali ili ako sada znamo da je vrlo važan razlog predložene izmjene i dopune Zakona o posebnim porezima jest gospodarski razlog ali i tada u 2009. godini u ljeti smo također znali kada smo donosili taj Zakon da je isto važan gospodarski razlog iako sada se više nitko ne sjeća, onda su također bile rasprave, državni tajniče ne znam da li ste vi bili kod branjenja tog Zakona, kada smo govorili da nam se čini da će donošenjem ovog Zakona koji nije do kraja išao išao do proizvođača ili u konzultaciji s njima dovesti do štete i da će na kraju krajeva mali brodograditelji vjerojatno morati početi zatvarati svoja brodogradilišta ili ako ništa drugo otpuštati ljude, a tada nam je bila namjera da tobože antirecesijskom mjerom, ne opterećujemo dalje proizvodnju, što smo onim Zakonom učinili jer na taj način gasimo i radna mjesta, ali smo tražili da se ona vlasnici jahti koji imaju novaca da ipak plate tu cijenu tog kapitala. Na žalost došli smo u poziciju da smo skoro ubili kravu koja nam daje mlijeko, a to mislim da nikako nije dobro, mali brodograditelji su pokazali žilavost i pokazali su da se od takve male brodogradnje živjeti. Naprosto smo znali tada isto kao što znamo tada da nam je u Strategiji nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019. godina koji teže povećanju proizvodnje plovnih objekata za nautički turizam u hrvatskim brodogradilištima. Ako smo to tada znali onda smo donijeli loš zakon. DA li smo mi kao oni koji su trebali kontrolirati predlagača zakona, možda propustili ali čini mi se da smo u raspravi razgovarali i govorili kako će se to odraziti dobro je u ovom trenutku da je predlagač Zakona ipak, ovaj put, ako nije čuo oporbu, čuo je male brodograditelje pa je na neki način popravio štetu koja je nanesena, ili da se ta šteta dalje ne producira. Ono što nije dobro da u ovom Saboru donosimo takve Zakone je prije svega način na koji se donose, idemo sa antirecesijskim mjerama onda bi one trebale biti zaista antirecesijske a ne da u konačnici te naše Zakone koje mi donosimo ovdje moramo ih povlačiti na jedan način, imam osjećaj da je to postala praksa, ne bi trebala biti praksa. Znate ima jedan doktor koji je, kao djeca smo naučili da je razgovarao sa životinjama i u toj svojoj paleti, svih tih svojih životinjica s kojima je razgovarao i pričao imao je jednu čudnu dvoglavu životinju koja se u našem hrvatskom prijevodu zvala „Gurni me, povuci ga“. Tako bi se ovo moglo nazvati, gurnemo zakon, pa ga povučemo, pa ga popravljamo, mislim da se ta gurni me povuci me politika, ne bi smjela događati u ovom Saboru, pa apeliram na to da se kod izrade zakona bude malo više životniji, odnosno da se konzultiraju one na koje se taj Zakon odnosi a ne da ih svakih 6 mjeseci mijenjamo. Evo kao što sam rekao zašto što ćemo zaustaviti da se krava ubije do kraja, sa donošenjem ovog Zakona a ne zato što je ovaj zakon dobar, jer vjerujem da će se u nekim drugim čitanjima ili u nekim drugim prilikama i vremenima pokazati da bi trebalo još više smanjiti za male brodograditelje pa vjerujem da ćemo doći u priliku da malim brodograditeljima točno onako kako oni traže omogućimo da dalje rade i proizvode. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključili smo raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa na samom početku moram reći kako je nevjerojatno da smo tijekom 8. mjeseca 2009. godine donijeli zakon koji danas mijenjamo. Eto proteklo je oko šest mjeseci i sada predlagatelj uočava da je ova izmjena od prije šest mjeseci za svoju posljedicu uzrokovala velike probleme kod domaćih proizvođača malih plovila jer je došlo do otkazivanja i smanjivanja narudžbi zbog porasta ukupne cijene gotovog proizvoda, znači zbog povećanja posebnog poreza na plovila. Zanimljivo je nadalje da Vlada tek sada uočava da je povećanje posebnog poreza od prije pola godine isto tako i suprotnosti sa ciljevima Strategije razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019. godine, koju je usvojila ta ista Vlada. Tako ispada da Vlada donosi prijedloge zakona te strategiju razvoja koje su u potpunoj suprotnosti pa se eto sada nakon šest mjeseci to uvidjelo i došlo je do izmjene Zakona o posebnom porezu, a sve štete koje su do sada bile prouzročene za njih naravno nitko neće snositi odgovornost, a vidimo da su ogromne. Nadalje, u ocjeni stanja predlagatelj navodi da se navedenim izmjenama tog zakona postiže veći stupanj oporezivanja ekonomski snažnijih obveznika što znači da bi kupci skupljih plovila i zrakoplova i u relativnom i u apsolutnom iznosu snosili veći porezni teret. Međutim, to naprosto nije točno. O tome je govorio i kolega Dorić. Naime, u zakonu je vidljivo po ovim razredima, znači posebni porez na plovila i zrakoplove plaća se, dati ću jedan primjer, na osnovicu od 4 milijuna kuna, znači ovim sada zakonom koji mijenjamo posebni porez bi iznosio 445 tisuća kuna. Ako gledamo zakon koji sada mijenjamo posebni porez znači na vrijednost plovila od 4 milijuna kuna on bi iznosio 2 milijuna 380 tisuća kuna. i upravo ono što je kolega Dorić govorio, zaista se ide na ruku onima koji imaju itekako novca, odnosno tajkunima koji u konačnici platiti taj porez pa mi se čini da se kroz izmjene ovog zakona gdje se navodno htjelo pogodovat odnosno smanjiti poseban porez za manja plovila ipak na neki način htjelo privući, odnosno pogodovati onima koji kupuju velika plovila, skupa plovila jer što je veća prodajna cijena i osnovica iznos posebnog poreza koji će se platiti daleko je manji nego što je to bilo po zakonu koji smo donijeli tijekom 9. mjeseca 2009. godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa, potpredsjedniče. Pa evo kolegica Čavlović je u svojoj raspravi skrenula pozornost da smo o ovom zakonu raspravljali praktički prije tri mjeseca, dakle on se još nije ni ugrijao u procesu upotrebe, a već ga eto mijenjamo. Ako znamo da je istu sudbinu doživjelo još niz drugih zakona, evo pobrojat ću: Zakon o trgovini, Zakon o upotrebi duhanskih proizvoda, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojega imamo evo za nekoliko točaka u dnevnom redu, čovjek se zapravo pita zašto se uopće troši vrijeme na ove saborske rasprave, ako se te rasprave ne uvažavaju. Dakle, Vlada pripremi praktički jedan poluproizvod, zakon se stavi u funkciju i nakon vrlo kratkog vremena u situaciji smo da ga mijenjamo i tako nažalost po nekoliko puta. Mislim da je doista vrijeme da se zakonski prijedlozi počnu dobro pripremati, da se u pripremi konzultira struka, da se eventualno naprave i odgovarajuće simulacije i konačno, da se saslušaju prijedlozi zastupnika u raspravi kako bi se počelo donositi rješenja koja bi eto imala jedan duži rok trajanja. Hvala lijepa.

Činjenica je znači da nam u saborsku proceduru dolaze zaista zakoni koji očito nisu dobro pripremljeni, odnosno nisu dobro dorađeni. Govorili ste ovdje o Zakonu o trgovini, o Zakonu o duhanskim prerađevinama, isto takav slučaj je s ovim Zakonom o posebnom porezu što svakako nije dobro. Stvar određenog prava na sigurnost govori o jednoj drugoj stvari, a to je da Vlada očito ne ulaže dovoljno napora da bi u ovaj Sabor dostavila zakone koji su kvalitetniji i koji ne bi se trebali toliko često mijenjati. A što je posebno zanimljivo, to sam rekla i u svojoj raspravi, ne samo da se dolazi do čestih promjena zakona nego čak zakoni koji se predlažu ovom Saboru, a riječ je o Zakonu o ovom posebnom porezu iz 9. mjeseca, on čak nije usklađen bio niti sa ciljevima Strategije razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019. koje je donijela ista ta Vlada. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ali ovu raspravu vam ne budu pisali jer niste dobili riječ. Vi niste pričekali da ja vama kažem da možete govoriti. Dobro. Idemo dalje sa raspravom. Na redu uvaženi zastupnik Goran Maras. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, prvo jedna korekcija, Gordan Maras. Goran ste rekli. Državni tajniče, kolegice i kolege. Jedna vrlo kratka rasprava. Ovaj zakon odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima mijenjamo nakon nepunih šest, nije čak ni šest, pet mjeseci. A dešava se ono šta se dosta često dešava u Hrvatskoj, a to je da i po meni rebalans proračuna prošle godine pa i uvođenje kriznog poreza trebao je jedan zakon koji će kao pokriti priču oko toga zbog čega se hrvatskim građanima uzima dodatni novac i onda smo pustili priču evo za jahte će se od sutra plaćati puno više. To su nove trošarine, bogati će platiti puno više nego što su to plaćali do sada. I u tom rebalansu smo planirali povećanje sa te stavke 30 milijuna kuna do kraja godine. 30 milijuna kuna. I to je klasična priča kada zbog odreska idete ubiti kravu. A zbog čega to govorim? Danas pet mjeseci nakon početka primjene te izmijenjene priče o trošarinama. 4000 ljudi koji rade u maloj brodogradnji su praktički na rubu kolapsa. Postoji mogućnost da će se mnoge od tih tvrtki morati ugasiti. Nestalo je potražnje za, pošto su im, pošto su njihove brodice koje rade drastično poskupile, a ne uzima se u obzir na žalost u trošarinama da li je brod velik 7, 15 ili 30 m nego se ide na cijenu. Velika većina narudžbi za te male brodove koji de facto jesu dio luksuza, ali nisu definitivno jahte. Te tvrtke propadaju jer narudžbi nema. I sada zbog 30 milijuna kuna koliko smo mi mislili da ćemo uprihodovati više, a nismo ni to uprihodovali jer je vrlo vjerojatno vidjet ćemo na izvršenju proračuna jer je pala potrošnja, jer ljudi nisu imali novce za kupiti plovila. Mi smo doveli u pitanje 4000 radnih mjesta, odnosno egzistenciju 4000 obitelji. Sa druge strane dobar dio tih tvrtki radi i okrenuti su prema izvozu. Ja sad neću napominjati uspješne tvrtke poput Pićuljana koji zbilja ima već veliki dio svojih brodova u izvozu. Ali na žalost nismo imali razumijevanja za tu industrijsku granu. I dobro, nakon šest mjeseci smo vidjeli da to nema smisla i promijenili smo. Ono na što ja apeliram u budućnosti, nemojmo zbog ja bih rekao sitnog skretanja pozornosti da imamo s jedne strane oporezivat ćemo više one koji imaju brodove, a za uzvrat da to pokrije priču od toga da smo uzeli hrvatskom radniku 250 kuna mjesečno u prosjeku. Nemojmo cijele jedne grane industrije dovoditi u pitanje. I s druge strane ja bih napomenuo da mi je izuzetno žao što se ne ne uvažava prijedlog struke, odnosno prijedlog tih malih brodogradilišta koji traže da se do sedam metara dužine brodova i do određene snage motora da se one uopće ne oporezuju kako bi se stimulirala potrošnja, kako bi se ta plovila više kupovala u Hrvatskoj. Mislim da nije nije neki luksuz pretjerani imati plovilo od sedam metara i motor adekvatan tome 10, 15 konja i da se to ne može uspoređivati i da se to ne može uspoređivati sa jahtom. Mi na žalost ovdje imamo definitivno trošarine po vrijednosti. Nekada plovilo do 7 metara može vrijediti i nešto više, ali definitivno kako bi podržali tu granu mislim da taj prijedlog ne treba odbaciti. I žao mi je što ga se sustavno i uporno ignorira. Ja sam pogledao, nama je trebalo usput budi rečeno dosta dugo da shvatimo ovaj problem, jer smo imali mjesečno pratio sam malo sada na internetu pet, šest članaka koji su upozoravali da će se to desiti sa malom brodogradnjom. Na žalost, nije bilo reakcije evo tek do sada kad je zbilja dvanaest što se tiče tih 4000 zaposlenih u toj industriji se reagira. Ali dobro, bolje ikada nego nikada. Na kraju naravno da ću podržati ove promjene kako bi ponudili barem neku perspektivu tim ljudima koji zbilja dosta toga imaju usmjereno i prema izvozu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo i jednu repliku, uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Pa ja ću replicirati kolegi Marasu. Evo na žalost je situacija takva da se u ovoj državi očito bavimo krivim stvarima na način da se baca prašina u oči, odnosno dimna zavjesa s jedne strane dok su realni problemi i stvarni problemi negdje drugdje, tako da budite sigurni da oni koji imaju i posjeduju luksuzna plovila sigurno ne plove pod hrvatskom zastavom već zastavom razno raznih poreznih oaza. Skupa plovila za one koji će ih uvesti u Hrvatsku su definitivno nedostupna i oni će sigurno sve napraviti kako bi izbjegli bilo kakvo plaćanje poreza državi. U to budite sigurni. I stoga je govoriti o povećanju prihoda s ovog osnova bacanje bacanje pijeska u oči i stvaranje jednog dojma, stvaranje dimne zavjese dok su zapravo glavni glumci i akteri negdje drugdje, oni idu iza scene. Zahvaljujem. I idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo kao što smo čuli od mojih prethodnika raspravljamo danas o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Dakle, zakonu koji je donesen 1997. godine i koji je u međuvremenu doživio svojih šest izmjena i dopuna. Evo ovdje bih samo dodao za razliku od onih koji se čude tome da se određena pravna materija, odnosno zakoni često mijenjaju. Ja se tome uopće ne čudim s obzirom na to da se učestalo mijenjaju okolnosti životne, da se učestalo mijenjaju prilike u našem okruženju. To je sasvim normalno da se i zakonska materija prilagođava novonastalim situacijama. posljednje izmjene i dopune ovoga zakona bile su sredinom prošle godine kada je u bitnome utvrđena jedinstvena osnovica za plaćanje posebnog poreza kako za osobne automobile i motocikle, tako i za plovila i zrakoplove. To konkretno znači da je poreznom osnovicom utvrđena prodana cijena bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno carinska vrijednost uvećana za iznos carine za sva prijevozna sredstva na koja se zakon odnosi što do tada nije bio slučaj. Čuli smo ranije od državnog tajnika i u raspravi da su se određene fizičke karakteristike plovila i zrakoplova uzimale za utvrđivanje poreza. Mislim da je ovakav način znatno prihvatljiviji i znatno efikasniji. A porez se naravno plaća zavisno o cjenovnom razredu kojem predmet oporezivanja pripada. Dakle, Zakonom o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove utvrđuje se plaćanje posebnog poreza na predmetna prijevozna sredstva koja se uvoze ili proizvode u Republici Hrvatskoj. Zakonom je uređeno i plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, motornih vozila, plovila i zrakoplova kojeg kupuju ili stječu pravne odnosno fizičke osobe, a plaća se na tržišnu vrijednost na razini 5%. Znači, u Ovaj posebni porez plaća se u fiksnom iznosu koji se određuje zavisno o pripadnosti predmetnog oporezivanja po pojedinom cjenovnom razredu kao što sam već i ranije rekao, te dodatno u postotku koji se određuje za svaki cjenovni razred na iznos cijene oporezivanja koja prelazi donju granicu cjenovnog razreda. Veoma je važno reći činjenicu kako su se tijekom 2009. godine domaći proizvođači malih plovila našli u iznimno teškoj situaciji koja se uslijed smanjenja pa i otkazivanja narudžbi kupaca očituje i kroz značajan pad ukupne proizvodnje plovnih objekata, a prema podacima lučkih kapetanija u 2009. godini zabilježen je pad novoupisanih jahti i brodica u odnosu na 2008. za čak 18,5%. Dakako, posljedica ovakvoga stanja je sve veći broj nezaposlenih koji dolazi upravo iz toga sektora. Dakle, opisano teško stanje hrvatske male brodogradnje, ali i nautičkog turizma RH izravna je posljedica povećanih poreznih iznosa koji su se morali obračunavati i plaćati sukladno posljednjim izmjenama i dopunama predmetnog zakona i koji su naravno uzrokovali porast prodajne cijene gotovog proizvoda. Međutim, treba biti iskren kako je ovome stanju dobrim dijelom pridonijela i kriza koja nažalost još uvijek značajno potresa hrvatsko gospodarstvo koje se nastoji uz pomoć Vlade RH, a i uz pomoć nas svih ovdje u Saboru što prije iz te krize izvući. Radi svega prethodnog rečenog ili jednostavno rečeno iz gospodarskih razloga predložene su izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove kojima se visina posebnog poreza na osobne automobile, motocikle ne mijenja, ali su predložene nove, i to znatno smanjene visine posebnog poreza na plovila i zrakoplove. Ono što je još bitno za reći je to da će se posebni porez na plovila i zrakoplove i dalje plaćati prema vrijednosti plovila, odnosno zrakoplova s tim da se uvode potpuno novi cjenovni razredi i to raspoređeni u rasponu od 0 do 4 milijuna i više kuna i sa drugačijom visinom posebnog poreza u odnosu na automobile i motocikle. i prethodno opisanom izmjenom s jedne strane postiže se veći stupanj oporezivanja ekonomski snažnijih poreznih obveznika što znači da će kupci skupljih plovila i zrakoplova i u relativnom i u apsolutnom smislu plaćati više poreza. Ovdje ću se ograditi ako promatramo, da ne bi bilo ispravaka netočnih navoda, ako promatramo tablicu koja prikazuje obvezu plaćanja poreza za plovila i zrakoplove ne kompariram je sa sada trenutno važećim zakonom kako je to predviđeno. A s druge strane postignuto je suglasje sa ciljevima strategije razvoja nautičkog turizma RH za razdoblje 2009.-2019. godina koji teže povećanju proizvodnje plovnih objekata za nautički turizam u hrvatskim brodogradilištima. Konačno predloženom izmjenom i dopunom zakona propisana je obveza izvješćivanja nadležne carinarnice od strane poreznih obveznika o obračunatom posebnom porezu na plovila, odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u RH, a ukoliko to ne učine propisane su određene novčane kazne. I na kraju želim reći da ću prilikom glasovanja podržati izmjene i dopune ovoga zakona čisto iz razloga što osobno ovaj zakon kao najposniji zakon o kojem smo prethodno raspravljali dakle, Zakon o fondu za gospodarski oporavak i razvoj te Zakon o stambenoj štednji štednji i državnom poticanju stambene štednje o kojem smo jučer raspravljali kao i niz drugih zakona koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u prethodnoj godini, smatram da je jednostavno jedna od mjera koja je usmjerena ka oporavku i razvitku daljnjem hrvatskog gospodarstva. I naravno, još jedna samo poruka na kraju svima onima koji su prigovarali za tajming, odnosno za vrijeme donošenja i koji su rekli da se značajno kasni sa donošenjem ovih mjera koje Vlada predlaže, ja se dijelom mogu složiti, ali bih rekao da zaista nikad nije kasno. Nikad nije kasno za dobro djelo i dobre namjere pa naravno i za dobru riječ. Pa evo molio bih vas da prihvatite ovu moju sugestiju. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega Goran Marić. Izvolite kolega Marić. **Marić, Pa nema većeg zadovoljstva od onoga koje donosi spoznaja da je ideja ili prijedlog koje nije u početku naišlo na plodno tlo, nakon određenog vremena sazrije i postane dobar prijedlog i primjenjiv prijedlog. Zato osobno i ja osjećam zadovoljstvo jer sam u startu sugerirao, predlagao da se smanje porezne stope. Zato i podržavam ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona za smanjenjem poreznih stopa, posebice na male brodice. Upozoravao sam i na eventualni negativni učinak koji će prouzročiti povećanje stopa jer 102 mala brodograditelja koja zapošljavaju 4 tisuće zaposlenika ako budu primorani otpuštati zaposlenike onda dolaze u situaciju da 3 puta više plate novo radno mjesto nego zadrže postojeće radno mjesto. Nakon donošenja izmjena zakona i povećanju stopa s ovoga mjesta sam molio i apelirao na ministra financija da izmjeni ovaj zakon i evo konačno ga izmjenjuje. Zato osjećam posebno zadovoljstvo, i osjećam posebno zadovoljstvo zato što pripadam ekonomistima koji cijene realnu ekonomiju. Koji potiču proizvodnju, ali i promičem ekonomsko stajalište da proizvodnju treba smatrati ishodištem gospodarske djelatnosti i glavnim pokretačem svih gospodarskih ciklusa. Ali isto tako pripadam i ekonomistima koji se brinu o zaštiti nacionalnih interesa, a to se najbolje može brinuti kroz zaštitu domaće proizvodnje. I ovaj zakon je doprinos tome. Istina i nesumnjivo je da 5 mj. je donijelo i nekakve posljedice. Ali zbog čega prodaja je smanjena? Je li to zbog povećanja poreza ili zbog općenito pada kupovne moći i financijske krize to je teško izračunjivo. Vjerojatno ima i jednoga i drugoga. Ali isto tako ovo je prigoda sada da se to izmjeni sa prilično malim negativnostima. Čuli smo ovdje da je ovo pogodovanje tajkunima. Pa da nije ovakva velika financijska kriza, ogroman pad kupovne moći osobno bih i ja bio protiv toga da se smanjuje porezne stope na ove velike jahte, brodove, helikoptere i zrakoplove, na ovakvu tešku, doista tešku, gospodarsku situaciju bolje je proširiti bazu pa sa što više prodanih jedinica ubrati više poreza. Iako je u apsolutnom iznosu manji taj porez. Isto tako ovdje je kolega Kajin kazao, ako je još tu, da se vjerojatno ne bi nitko danas usudio ni kupiti jahtu od 200 tisuća ili 300 tisuća eura jer bi ga odmah priveli, jer bi ga odmah priveli, pritvorili ili uhitili. Pa ne bi kolega Kajin, ima poduzetnika koji javno kažu da su spremni i imaju novac kupiti tvrtku vrijednu 2 milijarde kuna pa nitko ništa. Nitko ga ne pita otkud mu novac iako mu rezultati poslovanja ne kazuju da ima potencijala za kupiti takvu tvrtku. Ali promičući se javno u medijima diže cijenu svoje tvrtke, dionica svoje tvrtke što je nedopustivo. Ali ono što bih naglasio drago mi je da je promijenjen stav o ovom porezima posebno na male brodice. I ne treba napadati što je netko promijenio stav. Pa ja cijenim čovjeka koji mijenja stav, jer ako ga mijenja onda pokazuje da je čovjek, jer ako ga ne mijenja onda je spomenik. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I posljednja prijava za pojedinačnu raspravu, uvaženi kolega Daniel Srb. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. U ovom prijedlogu zakona bilo je zapravo dosta rečeno i ne želim ponavljati ono što su kolegice i kolege ranije izrekli, ali bih želio skrenuti pozornost na određene stavke za koje smatram da su u zakonu propuštene. Naime, iako se ovaj prijedlog zakona ne odnosi na plovila, odnosno sredstva za kretanje na ručni pogon, dakle bez pogonskog motora, veslački čamci koji koriste sportski klubovi ali isto tako i različiti ribiči oporezuju se i sukladno ovim zakonom i to ne malo. Tako npr. iznos poreza na jedan veslački osmerac koji se do sada plaćao negdje 48 tisuća kuna ubuduće će biti 34 tisuće kuna. Ali to su prevelika sredstva za siromašne sportske klubove koji to jednostavno ne mogu izdvojiti. I zbog toga je moj prijedlog da se na plovila koja se koriste na ručni pogon, dakle bez obzira da li se radi o veslačkim sportskim čamcima, kajacima ili čamcima za ribiče koji koriste praktički samo vesla kao pogonsko sredstvo ovaj posebni porez ne obračunava, jer praktično time oporezujemo izrazito siromašni dio stanovništva, ne mislim tu samo na sportaše, nego i na ribiče ljude koji u unutarnjim vodama žive i prehranjuju se praktično ribolovom. Hvala lijepo na pozornosti. Hvala lijepo. Želi li zaključno? Želi. Državni tajni Ministarstva financija gospodin Zdravko Marić. Izvolite tajniče. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. kao i kod prethodnog prijedloga zakona da vam se svima zahvalim na raspravi i sugestijama. Bilo je malo žučnije ispočetka. Međutim, isto tako dozvolite mi da kažem isto opet sa nekoliko kratkih opservacija, odnosno brojki. Dakle, upućene kritike Vladi na prvotnim izmjenama na ljeto, sada ovim izmjenama početkom veljače ove godine i konstatacija da je zapravo sa onim izmjenama iz ljeta ta ta mala brodograđevna industrija dovedena pred kolaps, odnosno da su im značajno ili u potpunosti stale i prodaje. To ću potkrijepiti sa jednom konstatacijom i jednom brojkom. Naravno da se s tim ne možemo složiti. Konstatacija kaže da zaista je upravo ta industrija, odnosno njeni predstavnici i putem Gospodarske komore i individualno vrlo brzo reagirali i već su onda bile nekakve naznake da bi moglo doći do određenih korekcija, što znači da su oni svoje ponašanje prilagodili, odnosno na neki način odgodili proizvodnju i prodaju. Međutim, ja bih rekao još jedan važniji pokazatelj i podatak. Dakle, mi smo zakon donijeli, odnosno izmjene zakona smo donijeli na ljeto. Vi ste imali priliku u Saboru raspravljati izvješće državnog proračuna za prvih 6 mjeseci 2009. godine iz kojeg se vrlo jasno vidjelo da je prihod od trošarina na automobile, motorna vozila, plovila i zrakoplove za 50% smanjeno u odnosu na 2008. godinu. Što to govori? Govori da je značajno pala prodaja, a tako i prihod od posebnog poreza i prije ovih izmjena i dopuna koje su se dogodile na ljeto. Naravno mi bismo sada svi voljeli prvo mi u Vladi, naravno i vi ovdje kao saborski zastupnici kada bi ove izmjene dovele do nekakvog velikog značajnijeg porasta i prihoda, a same te proizvodnje i prodaje. Moram priznati da sukladno ovom podatku kojeg sam vam malo prije rekao ne možemo vjerovati u potpunosti u to. Sigurno možemo vjerovati to je bila intencija ovih izmjena i dopuna da se stimulira i pomogne, ali sigurno da taj nekakav efekt kao što ni onaj kako su neki rekli i govorili da je bio jako visok, negativni efekt sigurno ne možemo očekivati isto tako nekakav visoki pozitivni efekt. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključujem točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu